raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.721. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 A ponovo će nam zamjenik ministra financija Igor Rađenović obrazložiti prijedlog zakona. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo dozvolite da se zahvalim svima vama koji su zajedno sa nama predsjedničkim stolom, što ste izdržali sve ove točke dnevnog reda, više od pola dana smo tu svi zajedno i evo zaista cijenim što ste tako dugo zajedno sa nama. Kao što smo obećavali i u najkraćim crtama evo izmjene i dopune i ovoga prijedloga zakona, paketa naših poreznih promjena. Prve tri najznačajnije promjene. Prva promjena, tehnička promjena usklađenje ovoga zakona sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zakon iz domene Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji je dvije stope postojeće postojeće obračunao u jednu, spojio dvije stope tako da je ona sada zajednički i iznosi 1,7 i mi je moramo uskladiti ovdje i u doprinosima. Druga izmjena najznačajnija izmjena također na inicijativu Ministarstva rada i mirovinskog sustava u sklopu borbe protiv, zapravo želje za povećanom zaposlenosti mladih ljudi, top tema u Europi. Mi smo jedna od zemalja koja također traži poboljšanje uz veliku stopu nezaposlenosti. I nezaposlenost mladih je ona koja osobito brine. Stoga ovim prijedlogom zakona a na poticaj kao što rekoh Ministarstva rada i mirovinskog sustava predlažemo da se propiše oslobođenje od obveze doprinosa na osnovicu tzv. bruto 2, dakle na doprinose za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i doprinose za zapošljavanje, za sve one poslodavce koji su spremni zaposliti ljude, mlade osobe, mlađe od 30 godina da s njima sklope ugovor na neodređeno vrijeme i da ta mjera traje najmanje 5 godina od početka zaposlenja. Očekujemo i vjerujemo da bez obzira na na izgled negativne efekte, onda na zdravstveni proračun i na proračun HZZO očekujemo da će ova mjera zaista potaknuti i pomoći zapošljavanje mladih, na pretvaranje ugovora iz određenog u neodređeno, dati šansu mladim ljudima da da dostojanstveno krenu u život, da omoguće da uzmu i određene kredite i sve drugo što je mladim ljudima potrebno da dobiju određenu sigurnost, da zasnuju obitelj i dakle masa benefita koje očekujemo od od ovoga prijedloga iako kažem sa aspekta Ministarstva financija i državnog proračuna, proračuna Ministarstva zdravlja u ovim teškim vremenima uvijek je teško se toga odreći, ali računamo da će mjera u kratkim efektima i oko toga imati PDF obrazac koji su kolege napravili, da će u srednjoročno i dugoročno pozitivno djelovati na gospodarstvo u cjelini, a onda samim time i na strukturu deficita. I kao što obećah, treća točka i treća izmjena ponajviše se tiče nas u ministarstvu, tj. u poreznoj upravi, ali i tiče se naših obrtnika. Znači, propisujemo ovim prijedlogom zakona novi način normativnog uređenja postupka provedbe provedbe plaćanja doprinosa, motiviramo naše obrtnike da, dakle na samo utvrđivanje svojih poreznih obveza, to nam omogućuje novi … obrazac, obrazac koji ima mnoge benefite, koji da nije OIB-a, također ne bi nastao i nove benefite vučemo iz te dvije mjere koje smo uporno gradili sve ove sve ove godine, tako da sa jedne strane imamo i uštedu jer evo očekujemo, kažem da ćemo pojednostaviti obrtnicima prijavljivanje ove obveze, a sa druge strane ćemo u krajnju liniju uštediti na svim našim rješenjima koja izdajemo, dakle 80-ak tisuća obrtnika, 80-ak tisuća manje rješenja pa ćemo sa te strane uštediti na svim drugim troškovima, direktnim i indirektnim kroz sam rad kroz sam rad djelatnika porezne uprave da bi se mogli prebaciti na ove zadaće koje su nam važnije, a o tome ćemo vjerojatno nešto ranom zorom sutra jer nam je onda točka i … porezne uprave pa sa te strane i taj ustroj se mijenja i sama struktura zadaća. Evo, toliko kolegice i kolege o ovom zadnjem, večeras zadnjem prijedlogu ovoga paketa zakona. Hvala vam U ime, zapravo, žele li izvjestitelji odbora, da poštujemo proceduru, uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, u ime Kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada, kolega Zlatko Tušak. Hvala lijepo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima. Evo i ovako malobrojni kolegice i kolege zastupnici. Ono što bih htio reći, a to je o čemu je zamjenik ministra govorio, dio zakona je tehničke naravi i postoje određena poboljšanja, a to je vezano za jedinstveni obrazac poreza, poreza, prireza i doprinosa i tu u samom zakonu ušteda će se negdje ostvariti oko 3 milijuna kuna što je dobra stvar, postoji jedan dio tehničkog usklađenja sa uredbom Vlade Vlade RH i po nama taj dio i nije najmanje problematičan vezano za zakon. Zakon na oko ovako govori nečemu što bih ga ja jasno svakako podržao jer on kaže, evo, omogućit će mladima do 30 godina da se zaposle, da dođu što prije do radnoga mjesta, no zakon u sebi i krije određenu opasnost i na tu opasnost sam dužan i upozoriti i to je na neki način i razlog da Hrvatski laburisti će ostati suzdržani kad je u pitanju ovaj zakon, ne zbog toga da smo mi protiv zapošljavanja mladih, dapače, mi ćemo podržati svaki dobar ovaj prijedlog kad je u pitanju zapošljavanje mladih, ali ovaj zakon, on krije dosta nelogičnosti jer će omogućiti dio poslodavaca da ga zlorabi. Nema dugo, mi smo izmijenili Zakon o radu. Izmjenama Zakona o radu fleksibilizirali smo otpuštanje radnika, omogućili smo sa Zakonom o radu dulje radno vrijeme vrijeme na način preraspodjele prekovremenog rada. Jasno kad to gledamo u kontekstu zapošljavanja mladih koji u ovom slučaju će biti jeftiniji poslodavcima, onda se dovodimo u jednu situaciju da jasno da će poslodavci rađe zapošljavati ove mlade na koje neće imati, do 30 godina, na koje neće imati obaveze da plaćaju doprinose, a otpuštati će one starije radnike. I mi ćemo imati jednu situaciju da efekti ovakvog zakona neće biti efekti jer sa jedne strane smanjit će se broj nezaposlenih mladih, a sa druge strane povećat će se broj nezaposlenih onih koji su u starijoj životnoj dobit i što je najvažnije, oni jednog dana kad izgube radno mjesto, onda i vrlo teško dođu do novog zapošljavanja i do novog radnog mjesta. E sada, sve bi to bilo u redu kad ne bi neki drugi podaci postojali i kad je u pitanju zapošljavanje radnika. Došao sam do određenih podataka, a to je vrlo bitno kad je u pitanju ovaj zakon, onda u gospodarstvu prosječna vijek vijek starosti radnika je 6,3 godine manja nego u državnim službama i javnom sektoru. Praktično u privatnom dobna starost radnika je 40,7 godina, dok je u državnim i javnim službama 47 godina. Jasno, efekt zapošljavanje u državne službe nema jer praktično to je prelijevanje iz šupljega u prazno i kada je u pitanju oslobađanje doprinosa, on može imati samo efekt zapošljavanje u gospodarstvu. I što nam ovaj podatak govori? Ovaj podatak nam govori da gospodarstvenici zapošljavaju mlađu radnu snagu, a to je upravo u kontekstu onoga što sam govorio kad je u pitanju i Zakon o radu. Drugi podatak o kojem isto moramo voditi računa, a to je brojka nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. I sada ako uzmemo dobnu strukturu nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje onda od 15 do 29 godina imamo 96.990 nezaposlenih. Od 30 do 44 godine imamo 91.667 nezaposlenih, a preko 45godina i više imamo preko 126.513 nezaposlenih. I sada kada uzmemo koja je to rizična skupina kada je u pitanju nezaposleni upravo ovi stariji radnici su problem jer oni jednog dana kada izgube svoje radno mjesto vrlo teško se mogu negdje zaposliti. I što je najvažnije od ovih efekata mi ćemo imati sa jedne druge strane teret vezano za Zavod za zapošljavanje i sve ovo što očekujemo da će ovaj zakon dati određene pozitivne pomake vezano za zapošljavanje sa druge strane ćemo imati veće izdatke iz proračuna i efekt ovakvog zakona će biti vrlo loš. samo još u tom dijelu jedan podatak da preko 55 godina nezaposlenih ima ih 52.403 i i ako bi gledali sada dobnu strukturu kako ide prema starijim radnicima sve je veći taj dio broja po godinama nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Prema tim podacima o nezaposlenosti postoje zadnji podaci da je najveća nezaposlenost upravo smanjena od mladih u skupinama od 20 do 24 godine 17,5%, od 25 do 29 godina 16,1%, od 15 do 19 godina 14,3%. I najveća porast nezaposlenih zabilježene su u skupini od 60 godina 5,3%. Nešto drugo uz ovaj dio podataka moramo reći, on će poslužiti vjerojatno za dio statističkih brojki i mi ćemo imati statistički manje nezaposlenih, ukupni broj se neće mijenjati ili će se možda promijeniti jel prema podacima oko nezaposlenih moram reći da u ove dvije godine i deset mjeseci brisan sa evidencije je na Zavodu za zapošljavanje 341.500 osoba, u 2012.godini to je 109.000 109.000 bilo u 2013. 115.900, a za 10 mjeseci u 2014.godini 116.078 na Zavodu za zapošljavanje. To je samo oko statistike i oko onoga kada govorimo da ovaj zakon ipak neće dati određene efekte. I sa druge strane zdravstvo nam izlazi iz riznice, onda jasno da i ovi svi mladi kada se budu liječili itd. onda će trošak morati direktno ići iz proračuna za njihovo liječenje što isto nije ukalkulirano u ove sve elemente kada govorimo o efikasnosti ovoga zakona. Jasno i na kraju i da završim jel kasno već je da Hrvatski laburisti u svakom slučaju kada je u pitanju zapošljavanje i kvalitetni zakoni jesu za to da se donesu zakoni koji će omogućiti zapošljavanje mladima da što prije uđu u sferu rada, ali ne na račun ovoga o čemu sam govorio gdje ćemo imati situaciju da će poslodavci zbog jeftinije radne snage na pet godina otpuštati stare radnike jel njima se više isplati otpremninu platiti tim radnicima i još će zaraditi vezano za neplaćanje doprinosa. I zato ovaj zakon on kakav je da je ali Hrvatski laburisti će biti suzdržani oko njega. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Vanja POsavac. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Zakon o doprinosima dio je paketa zakona kojim je cilj postići uštede no i pojačati provedbu aktivne politike zapošljavanja. Naime, u ovom zakonu propisat će se novi načini utvrđivanja obveze doprinosa i to za nekoliko kategorija, a to su osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, ostale osobe s osnove profesionalnog statusa te osiguranike s osnove pomorac član posade u međunarodnoj plovidbi. S obzirom da je oko 65& osiguranika s osnove obavljanja samostalne djelatnosti koje od te djelatnosti utvrđuje dohodak već tijekom 2014.godine bilo dužno podnijeti obrazac JOPPD bilo u statusu poslodavca ili u statusu druge osobe obveznika podnošenja izvješća odnosno da je oko 80% osiguranika koristilo usluge e-porezne odredbama ovog prijedloga zakona će se ove kategorije osoba propisati obveza da sami za svoje osobno osiguranje obračunaju doprinose te o tome podnesu izvješće. Cilj ovih mjera jest potaknuti te osobe na dobrovoljno ispunjavanje zakonskih obveza pri čemu im propisane obveze neće predstavljati dodatni teret. Također se i za ostale kategorije osiguranika predviđa i pojednostavljivanje postupka utvrđivanje obveza doprinosa osiguranicima koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i ostalim osobama osiguranim s osnove profesionalnog statusa, obveza će se i nadalje utvrđivati rješenjem Porezne uprave. Novost je da će se rješenje izdavati po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijedit će kroz čitavo razdoblje osiguranja. Predloženim izmjenama i dopunama ostvarit će se dodatne uštede koje se odnose na tiskanja rješenja samostalnim obveznicima doprinosa i očekuje se da se broj rješenja od 207 349 za 2013. godinu nakon stupanja na snagu ovog zakona smanji na otprilike 82 000 rješenja koja bi se tiskala u 2016. i sve ostale godine. Također evo vrlo kratko, ali i osiguranicima s osnove pomorac, član posade u međunarodnoj plovidbi predviđa se izdavanje rješenja po proteku poreznog razdoblja, dakle kalendarske godine, a do izdavanja rješenja plaćali bi predujam doprinosa u visini propisane mjesečne obveze doprinosa. Naime, upravo osiguranici s osnove pomorac imaju jednu karakteristiku, a to su česte promjene statusa u osiguranju, kao i kratka razdoblja osiguranja te se ovim prijedlogom zapravo njima olakšava cijeli taj proces. Vrlo važno ovim zakonom dakle uređuje se pitanje obveza doprinosa zapošljavanja poslodavcima koji sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom imaju obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom na način da će se brisati odredba prema kojoj su poslodavci obveznici plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, doprinos za zapošljavanje plaćali po stopi od 1,6%. Ovime se svim poslodavcima propisuje jedinstvena stopa od 1,7%. I ono što je za nas u klubu SDP-a vrlo važno u ovom Zakonu o doprinosima, a to je dakle da se predviđa urediti pitanje doprinosa za mlade osobe do 30 godina života s kojima poslodavac sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme na način da će za te osobe biti propisana samo obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Naime, poslodavac koji s ovim osobama sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće imati obvezu obračunavanja doprinosa za osnovicu, odnosno doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje i to u razdoblju od 5 godina od početka zaposlenja. Naime, činjenica je da je stopa nezaposlenih mladih u Republici Hrvatskoj u drugom kvartalu 2014. godine iznosila 43,9%. Iako je u usporedbi s rujnom 2013. godine kada je stopa nezaposlenih mladih iznosila 48,9% došlo do pada stope, Republika Hrvatska je i dalje u vrhu po stopi nezaposlenih mladih u Sukladno preporukama Europske unije, ali i u skladu sa izradom prijedloga strategije za … i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015-2017. godine i ovo je jedna od mjera koja itekako smatramo pomoći upravo zapošljavanju mladih osoba. Što se želi postići? Želi se postići zadržavanje mladih osoba u zaposlenosti, posebice onih koje su bile uključene u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sigurnost mladih s pozicije demografskog i socijalnog aspekta jer zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme utječe na sigurnost mladih u planiranju obitelji, uključenost na tržište rada, pogotovo onih koji nisu bili dovoljno u sustavu obrazovanja, odnosno osposobljavanja. A s obzirom na sve gore navedeno, klub SDP-a podržava Prijedlog zakona o doprinosima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa vidite sad, kolegice iz SDP-a imaju bit zadovoljne, preko 90% imaju zastupljenost u klubu tako da je to super. Gledajući ovaj zakon da se nije HZZO izlučio iz riznice onda bi priča bila potpuno čista i potpuno jasna.

tu se moraju definirat mnoge stvari, a to je da Porezna uprava po zakonu nije definirana za taj posao. ja ću ovdje otvoreno postavit pitanje, o tome ću govoriti kad budem govorio o proračunu, a to je troškovi ubiranja zdravstvenog doprinosa jer to više nije dok je zdravstveni doprinos prihod Državne riznice ovo je sasvim druga priča. Druga stvar, obrtnici nemaju plaću, općenito samostalne djelatnosti nemaju plaću i njima se određivala osnovica za obračun zdravstvenog i mirovinskog doprinosa i to je bilo ili nekakvim rješenjem itd. Što znači samo obračun plaće? Negdje se mora definirati ispod kojeg iznosa ne smije biti ta osnovica za mirovinsko i zdravstveno. I druga stvar, ja koliko se sjećam za obrtnike je bilo vezano na kvalifikacionu strukturu za određena zanimanja. To negdje mora bit definirano. To negdje mora bit definirano. Ali kažem, u trenutku kad HZZO izlazi iz riznice onda se mnoge stvari mijenjaju i to će se morat promijenit, to će se morat utvrdit. ja znam da neke kolege ministri koji nisu ekonomisti njima je misle da naprave obrazac i riješili su sve, međutim nas je izuzetno puno sve nas koštalo, naprasno ukidanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika, obrtnika i prenošenje HZZO-a i HZMO-a u Poreznu upravu, oni su ostavili nesređeno stanje, ostavili su preko 10 milijardi duga iza sebe. Zato ovdje kad govorimo o samo podnošenju i samo obračunavanju jasno se moraju definirati iznosi. Netko to mora reći, nekim zakonom to mora bit definirano. Dakle, to je to. Što se tiče doprinosa za zdravstveno osiguranje možda najveći problem i lakomost kolega zdravstvenih ministara je Zakon o zdravstvu od članka 72. do 86. gdje su oni svi mislili i moji i SDP-ovi da će na takav način iz proračuna ubrati 5 milijardi i kad to dodaju doprinosima oni će dobiti negdje 24 milijarde. Oni će biti veliki ministri, jer zdravstvo s 24 milijarde može funkcionirati. Dakle, oslobađanje od zdravstvenog doprinosa za jednu godinu je bilo mjera programa gospodarskog oporavka i to se primjenjivalo. Nije to ništa novoga. To je samo sad nešto što je produženo. Međutim, ja opet upozoravam dobronamjerno s obzirom da HZZO nije više u sklopu Državne riznice, on ima svoj financijski plan. I to oslobađanje mora biti sporazumno riješeno između može samo, kolega Rađenović, to se ne može samo definirati na ovakav način. Zašto? Zato što sutra bilo koji ministar može pokrenuti spor da ova sredstva netko mora njemu nadoknaditi. Zašto? Zato što je zakonom definirano, Zakonom o zdravstvu tko plaća zdravstveni doprinos itd. Da je ostalo zdravstvo u Riznici onda ovaj razgovor uopće ne bi vodili, nego bi naprosto konstatirali da ova mjera u principu kad realno pogledamo njen fiskalni učinak je praktički nula. Jer s jedne strane ti mladi ljudi dok su na burzi oni imaju zdravstveno osiguranje temeljem zakona i to njihovo zdravstveno osiguranje se plaća iz proračuna. Isto tako, ono dok su na burzi imaju nekakvu naknadu i to se isto plaća iz proračuna. I kad to sve skupa zbrojite i preračunate onaj zdravstveni doprinos koji su oni trebali uplatiti u državu onda dođete do jedne vrlo male razlike. Međutim, istovremeno imate uplatu mirovinskoga, imate uplatu poreza na dohodak i onda je efekat ove cijele priče što se tiče proračuna jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna je pozitivan. Dakle, ta mjera u konačnici državu neće koštati. Dapače, država će zaraditi na njoj. Mislim zaraditi, glup izraz zaraditi, ali je tako. Ali ja ponavljam, upozoravam da mi ćemo se naprosto, zapravo Vlada, a i mi u Saboru u budućnosti morati odnositi malo na drugačiji način. gledajte, to vam je primjer i Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta i DAB-a i sve. Svaki od njih ima svoj financijski plan. Svaki u tom svom planu ima definirane prihode, isto ima takve i rashode. I mi sve te financijske planove usvajamo. Prema tome, to je stvar koja će se morati definirati, morat će se definirat kakav je odnos neuplate tog zdravstvenog doprinosa prema ovome Jer kažem da je dio Riznice onda tako i tako ono što je u zdravstvu falilo se pokrivalo iz poreznih prihoda i nitko nije gledao koliko tu se ubralo, koliko se potrošilo. Usvojio se u sklopu Ministarstva zdravlja plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to je išlo. Ali kažem, ovo je jedno dobronamjerno upozorenje, jer budete vidjeli sljedeće godine koja će vam priča biti oko te Riznice i kad krene priča od Ministra zdravlja. Jer ja točno znam kad pogledate članak od 72. do 86. koja je njihova namjera. Ne? Dakle, u svakom slučaju pozitivna mjera koju treba pozdraviti. Jer ja ću uvijek rađe dignut ruku za jednu ovakvu mjeru, da onih 1500 mladih ljudi za kojima je svećenik u Frankfurtu u nedjelju rekao da su se prijavili kao novi u Frankfurtu, da rađe da ostanu u Hrvatskoj po ovakvoj mjeri, nego da odu van. Prema tome, svaka mjera koja će bilo kojega mladog Hrvata zadržati u Hrvatskoj je mjera koju treba pozdraviti, a ove tehničke stvari ćemo mi lako riješiti međusobno. Samo zbog problema i zbog toga što u Zakonu o Poreznoj upravi neke stvari nisu definirane mislim da bi bilo dobro da se ovo sve skupa posloži, pa da onda ova mjera bude efikasna. I kao što sam rekao na početku klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I u ime Kluba zastupnika HNS-a, kolega Srđan Gjurković. Hvala lijepa potpredsjednice, zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, ja neću dugo ali zaista u ime kluba HNS-a imam obavezu da i javno kažem da podržavam ovaj zakon i da je ovo jedan od onih zakona u ovom famoznom paketu o kojem raspravljamo, gdje neovisno o recesiji onaj osnovni cilj ove Vlade, a to je jačanje gospodarstva, zapošljavanje, razvoj se realizira. I ono što sam slušao malo prije u raspravi da podržavaju određeni klub, mjere koje pomažu zapošljavanje mladih itd. Ali pada na teret proračuna, pa kako ćemo. Pa normalno, mislim negdje, kako se kaže negdje se uzme, negdje se da. Dakle, zdravstvo kako je i kolega rekao ako su na birou oni su isto tako osigurani. Prema tome, ako postoji potreba za zdravstvenom uslugom ili njegom država plaća. Ali ovo je direktno ono što ide prema gospodarstvu, što je stimulativno, što ide prema mladima i vjerujem bez, drago mi je da nisu rađene nikakve kalkulacije ni iznosi koliko se očekuje da bi se moglo posebno zaposliti. Vjerujem da će gospodarstvo apsolutno reagirati i prihvatiti i da će mladi ljudi zaista dobiti prostor i mogućnost da kvalitetno se zaposle sa, podsjećam onim zakonom koji je u prijedlogu Zakona o porezu na dohodak i plaće ako dogovore u brutu. Ja vjerujem da sad imaju i poduku, da dogovaraju bruto, da budu sigurni da da će se i te plaće biti veće. Ovo je jedan velik prostor da iduće godine i mladi se zaposle i da budu zadovoljni i da gospodarstvo bude rasterećeno. Sa ovim obrascima sasvim jasno ono šta je potreba i cilj da se pojednostavljuju sve procedure, da se pojeftinjuje sustav i da se na kraju krajeva Porezna uprava rastereti onog klasičnog administrativnog nepotrebnog posla izdavanja rješenja, kontrole i žalbi nego da se bavi kontrolom i provođenja i naplate poreza. Evo toliko, hvala lijepo i laku noć. E nije još laku noć. U ime predlagatelja zamjenik ministra Igor Rađenović, završno. **Rađenović, Igor Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Nije želja da moja bude zadnja ali ponukan baš vašom raspravom … /Upadica se ne dapače. Evo proći će mi 30 sekundi pa će biti puno replika. Ponukan baš raspravom gospodina Šukera a i svih drugih, da zahvalim nekako na podrški svih klubova, ali samo da vidimo oko, možda sam ja bio nedovoljno precizan. Evo sad mi je kolegica dodatno pojasnila oko ovog samozaduženja. Dakle, na temelju osnovice koja je poznata, dosad su se izdavala rješenja, a sada će samo kroz JPPD obrazac, kao tehničko rješenje gdje je svima poznata osnovica oni poslati, a u Poreznoj upravi će samo kontrolirati. Duboko poštujem vaše iskustvo, moje je samo 2-mjesečno i to u dodiru i sa poreznom i sa carinskom još uvijek puno puno učim, a još više zaboravljam u ova dva, tri mjeseca, to što ste vi bili dio toga sustava ali evo kaže gospođa … da stvari imamo pod kontrolom ali kažem pažljivo smo slušali i vidjeli i ako još nešto ćemo trebati oko ovih svih drugih iskustvenih i dobronamjernih savjeta da vidimo. Ali velim oko ovog problema oko registra obveznika tj. obrtnika koji bi kroz kažem obrazac trebali provesti to samozaduženje kako smo ga pojednostavljeno nazvali a u Poreznoj upravi kontroliraju, tu nemamo problema. To je jedan motiv ove moje završne rasprave. Drugi je oko ovog sustava izlaska iz Riznice. Da, to smo već zaključili na nekim odborima i na plenarnim sjednicama da tu razmišljanja nisu po političkoj liniji nego po ovoj ekonomskoj i zdravstvenoj i već smo se pronašli oko ovoga. Dijelimo, sa jedne strane poštujemo u potpunosti Ministarstva financija želju da zdravstveni sustav bude samostalan, ne bi to bilo prvi put. Njihov jedan od argumenata je da svi drugi jesu van Riznice osim … ako se ne varam, ako dobro pamtim, prema tome da mogu samostalno funkcionirati. Ali čist račun na tom polju je vrlo važan. I upravo ste ovo spomenuli, ove članke koji raznoraznim propisima da se puni zdravstveni proračun a on svih ovih godina nije baš u potpunosti poštivan. I ova realokacija na ona ministarstva koja donose određene propise pa sa te strane su dužne i … limita i osigurati sredstva za financiranje određenih prava su dobra, isti princip ćemo uvesti i za mirovine tj. to je dio Zakona o mirovinskom osiguranju. Ali da sad ne duljim vidjet ćemo kako će se oko toga povesti rasprava, ne sa ciljem drugih drugih odnosa ili … sredstava nego s ciljem čiste matematike. U sklopu tih razgovora između Ministarstva zdravlja i Ministarstva financija, u sklopu Vlade Ministarstvo zdravlja je obećalo da će do kraja ove godine promijeniti Zakon o mirovinskom osiguranju i članak 82. u potpunosti sa te strane osloboditi i izbaciti ga iz …. I tu će osloboditi ovo financiranje. I to je ta milijarda koja stoji. Evo ipak je kasno, netko sluša ali neka si zapiše da taj članak 82. očekujemo da dođe pred vas i da vi potvrdite takvo rješenje pa će onda svima biti lakše oko čistog računa. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona ćemo glasati naknadno. Kolegice i kolege sutra ćemo u 9,30 nastaviti. Sutra nemamo glasanja ali ćemo raspraviti u objedinjenoj raspravi Konačne prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim i alternativnim investicijskim fondovima i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi. Onda ćemo se dogovoriti za idući tjedan. Hvala lijepa i laku noć. Hvala